Prijedlog odluke o proglašenju "Nacionalnog dana oboljelih od epilepsije" Predlagatelj zakona je Vlada. Temeljem članka 129. Poslovnika raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, zdravstvo i socijalnu skrb. Izvješća ste primili. Državna tajnica u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi Dorica Nikolić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Pred vama je dakle prijedlog da se Nacionalni dan oboljelih od epilepsije proglasi 14. veljače, dakle na svetog Valentina. Epilepsija predstavlja najčešću kroničnu neurološku bolest u Hrvatskoj i u svijetu i Svjetska zdravstvena organizacija zapravo još '97. pokrenula jednu globalnu kampanju protiv stigme vezanu uz epilepsiju i preporučila osnivanje Nacionalnog dana oboljelih od epilepsije. Moram reći da je Hrvatska u okruženju i od mnogih zemalja u Europi jedna od rijetkih koja nema dan oboljelih od epilepsije s obzirom da je sveti Valentin 14. veljače zaštitnik oboljelih od epilepsije predlažemo da taj dan bude Nacionalni dan oboljelih od epilepsije i to iz razloga što je zapravo u Republici Hrvatskoj oko 50 tisuća osoba oboljelih od epilepsije, 3 do 4 tisuće obolijeva svake godine novodijagnosticiranih, a čak 40% je takvih oboljelih mlađih od 18 godina. Međutim, s obzirom da je i Hrvatska potpisala memorandum o socijalnom uključivanju, a budući da se oboljeli od epilepsije osjećaju stigmatizirani zbog svoje bolesti, što su zapravo i pokazali u studiji stigma i stavovi prema oboljelima od epilepsije u Republici Hrvatskoj koja je izašla siječnja 2007. godine koju je provodio Centar za epilepsiju, Zagreb na 1500 zdravih ispitanika na 450 lokacija diljem Hrvatske gdje se pokazalo da zapravo većina ispitanika smatraju da je to duševna i zarazna bolest te da oboljeli trebaju ići u specijalne škole. Također mnogi bolesnici nemaju djecu jer misle da je bolest nasljedna. Dakle, zbog toga što mi želimo da doista svatko bude socijalno uključen i da nitko ne bude zbog ničega stigmatiziran, pa ne i zbog bolesti makar je ona kronična i neizlječiva, ali 80% ljudi koji imaju tu bolest kada primaju i one pod potpunom kontrolom, oni su zapravo u svom življenju, možemo reći da provode jedan kvalitetan život, a kad se tiče ljudi koji su zaposleni, oni doista se vidi da niti kod njih ima većina bolovanja ili bilo kakvih problema ako su pod kontrolom i kontrolirana je bolest, čak je i tu žaljenja da mnogi ne mogu dobiti posao, odnosno da mnogi i rade poslove koji su manje vrijedni od njihove stručne spreme. Tako da molim cijenjene dame i gospodu zastupnike da podrže ovaj prijedlog i da, eto Hrvatska se uključi u zajednicu onih zemalja koji već taj dan imaju. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori za zakonodavstvo? Rad? Zdravstvo i socijalnu politiku? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, tajnice, kolegice i kolege. Mnogi ljudi smatraju da je epilepsija ograničava životne izglede, ali je vrijedno zapamtiti da su mnogi poznati ljudi patili od epilepsije, Julije Cezar, Petar Veliki, Napoleon, Dostojevski, Nobel i Van Gogh. Što više, živjeli su u doba kad se epilepsija nije mogla liječiti. Epilepsija je jedno od najčešćih neuroloških oboljenja. Unatoč tome, činjenice o tom oboljenju su još uvijek malo poznate i među oboljelima i u ukupnoj populaciji to je nepoznavanje velikim dijelom posljedica straha i određenih predrasuda. To je grčka riječ inače epilepsija koja označava neki napadaj ili obuzetost. Prvi puta je spomenuta prije 500 ili 700 godina prije Krista. Kamena ploča nađena u Babilonu sadrži detaljan opis epilepsije, tipove napadaja, čimbenike koji je izazivaju, znakove nakon napadaja i sl. Od 40 nađenih ploča koje opisuju bolesti, poznate su već u to vrijeme 4 ili 5 ih razmatra baš epilepsiju. Stari su Grci držali da je epilepsija natprirodni fenomen, sveta bolest, jer samo Bog može tako ljude bacati. Međutim Hipokrat grčki liječnik suprotstavio se tom vjerovanju ukazujući na sasvim prirodne uzroke. On je prvi koji je lokalizirao bolest u mozgu. U sljedećih 2000 godina postojale su različite teorije o razvoju te bolesti, po jednoj su teoriji bolesnici opsjednuti zlim dusima ili vragovima. Ta je prevladavala u vrijeme Krista, "Knjiga o Marku", IX. poglavlje. Danas u svijetu postoje dvije međunarodne udruge koje se između ostalog trude da se spoznaje o toj bolesti proširuju i upotpunjuju. Prva je Udruga strukovna internacionalna liga protiv epilepsije u kojoj je i naša Hrvatska liga. Druga je Međunarodni biro za epilepsiju čija je članica postala od nedavno i Hrvatska, Biro za epileptiloge okuplja sve zainteresirane za borbu protiv epilepsije. I kakvo je stanje u Republici Hrvatskoj? Kod nas ima oko 50 tisuća osoba oboljelih od epilepsije, a svake godine je oko 3 do 4 tisuće novo dijagnosticiranih od kojih je čak 40% mlađih od 18 godina. Na žalost moram reći, kao što je rekla gospođa tajnica, iako se radi o čestoj bolesti s kojom se susreće mnogo građana, ova bolest je izrazito stigmatizirana i bolesnici su izloženi diskriminaciji kod kuće, tijekom školovanja i na radnom mjestu. Ono što su pokazale ankete je zaista porazno, jer treba istaknuti da većina ispitanika smatra da je epilepsija duševna i zarazna bolest te da oboljeli trebaju ići u specijalne škole. Također mnogi bolesnici nemaju djecu jer misle da je bolest nasljedna. To je bila velika anketa koju je provodio Centar za epilepsiju Zagreb i to na 1500 zdravih ispitanika i na 450 lokacija u Republici Hrvatskoj. Također treba istaknuti da je nezaposlenost među oboljelima od epilepsije u ovom trenutku dva puta veća od opće populacije, a oboljeli često rade poslove koji su nižeg stupnja od onog za koji imaju kvalifikaciju. Rezultati studija jasno pokazuju da bolesnici nemaju veći broj izostanaka s posla niti se kvaliteta njihovog rada razlikuje. Više od 80% epileptičara uspješno se liječi tako da zamalo nikad nemaju napadaje. Uzimajući u obzir ono što danas znamo o epilepsiji teško je razumjeti da su ti ljudi još obespravljeni. Znači dva su tu najbitnija uzroka, to je strah i pomanjkanje znanja. Sveti Valentin, anđeo čuvar epileptičara smatra se zaštitnikom oboljelih od epilepsije. Slijedom toga, podržimo prijedlog Vlade Republike Hrvatske Saboru da se 14. veljače proglasi "Nacionalnim danom oboljelih od epilepsije". Ja se nadam da će rezultat svega biti sigurno smanjenje diskriminacije bolesnika sa epilepsijom i poboljšanje i kvaliteti njihovog života. Hvala Hvala. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ono što je najbitnije naglasiti danas kada raspravljamo o proglašenju dana "Nacionalnog dana oboljelih od epilepsije" je to da postoje brojne bolesti koje javnost nedovoljno poznaje i upravo iz razloga zbog kojih nedovoljno poznaje takvi ljudi su stigmatizirani, diskriminirani, a upravo primjer epilepsije gdje je dio javno poznatih osoba uključio se u promicanje ove bolesti, pokazao je da podizanje svjesnosti javnosti o problemu epilepsije omogućuje stvaranje preduvjeta da uz kvalitetno liječenje ove bolesti koje je danas omogućeno u Hrvatskoj, ti ljudi ravnopravno se uključe u sve one aktivnosti u svakodnevnom životu od obiteljskih preko školovanja do posla jer im to liječenje omogućuje. Stoga vjerujem da će ova odluka koju ćemo bez sumnje donijeti jednoglasno, doprinijeti stvaranju preduvjeta za kvalitetnijim uključivanjem svih osoba oboljelih od epilepsije u svakodnevni život pri čemu posebno još jedanput treba naglasiti da je 40% oboljelih mlađi od 18 godina, tako da omogućavajući im kvalitetno školovanje i zasnivanje radnog odnosa za onu stručnu spremu koju su stekli, sigurno će biti nešto što će omogućiti tim ljudima kvalitetniji život nego što u ovom trenutku u posebno manjim sredinama oni imaju. Hvala. Gospodin zastupnik Stjepan Milinković. ono što je rečeno, epilepsija predstavlja najčešću kroničnu neurološku bolest u Hrvatskoj i u svijetu. U Republici Hrvatskoj je dakle 50 tisuća oboljelih od epilepsije, a svake godine se 3 do 4 tisuće dijagnosticira novih i na žalost do dakle mlađih od 18 godina što hoće reći da pogađa uistinu mladu radno sposobnu populaciju. I u tome dijelu iako je to poznata bolest itd. mnogi od nas smo imali i imali smo priliku vidjeti epileptički napad i bez obzira o kojem se obliku radi, ili generalizirano ili žarišno uvijek to na neki način malo izgleda dramatično itd. Ali potrebno je reći dakle ovo što je i rečeno, iako se ne može izliječiti ali se urednim uzimanjem terapije može držati do 80% pod nadzorom i na neki način može se kvalitetno živjeti. Dakle recimo da zdravstveni sustav funkcionira, dijagnostika, terapija, lijekova ima, pa u čemu je problem. Problem je u ovome što je rekla gospođa državna tajnica i kolege prije, da ta bolest stigmatizira te ljude koji su i ti su bolesnici izloženi diskriminaciji kod kuće, tijekom školovanja naravno i na radnom mjestu. Pa ako se prisjetimo onog podatka da se radi o radno sposobnoj populaciji, a idemo ka smanjenju i to svi pokazatelji nezaposlenosti, sigurno da u tom dijelu treba učiniti dodatne napore. Ovoga je svjesna i Svjetska zdravstvena organizacija i zato je 1997. pokrenula globalnu globalnu kampanju protiv stigme vezanu uz epilepsiju i preporučila osnivanje "Nacionalnog dana oboljelih od epilepsije" u svakoj zemlji zasebno ovisno o običajima. Nacionalni dan oboljelih od epilepsije postoji u svim nama susjednim zemljama, a u srednjoeuropskim zemljama je to 14. veljače dan svetog Valentina koji je osim zaštitnik zaljubljenih, zaštitnik i oboljelih od epilepsije. Dakle slijedom navedenog Vlada Republike Hrvatske predlaže da se 14. veljače proglasi nacionalnim danom oboljelih od epilepsije, a kao potrebu uvjeta za destigmatizaciju, smanjenje diskriminacije bolesnika sa epilepsijom i poboljšanje kvalitete njihova života. Dakle ne sumnjam kao što su rekli i prethodnici, da ćemo svi podržati i naravno smanjiti nezaposlenost među oboljelima od epilepsije. Hvala lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu.